započet ćemo i raspravu o - Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2012. godinu Povjerenstvo je dostavilo izvješće na temelju članka 30. Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Uvodno će obrazložiti izvješće predsjednica povjerenstva gospođa Dalija Orešković. Izvolite. Hvala i vama. je možda jedno od najkraćih i najnesadržajnijih izvješća o kojima je Hrvatski sabor do sada imao prilike odlučivati. Naravno da treba poštivati sve ono što su raniji sazivi povjerenstva postigli i ostvarili do sada. Razdoblje u kojem povjerenstva nije bilo, a to je cijela 2012.godina možda je najžalosnija dionica puta razvoja ove institucije. Kao što znate, raspuštanjem prethodnog saziva Sabora prestao je mandat onim članovima povjerenstva koji su dolazili iz redova Riječ je bilo o 6 od sveukupno 11 članova, time je povjerenstvo izgubilo kvorum za rad i donošenje odluka u onim predmetima iz nadležnosti povjerenstva za koje je potrebna većina članova. To je rezultiralo time da tijekom cijele 2012. godine nije održana niti jedna sjednica povjerenstva, nije donesena niti jedna odluka o sukobu interesa, nije doneseno, a to je možda dovelo do najtežih posljedica, nije doneseno niti jedno obrazloženo mišljenje na zahtjev dužnosnika kako postupati u slučaju dvojbe o nekoj situaciji koja predstavlja dvojbu o načelima obnašanja javnih dužnosti. Ono što se moglo raditi u takvim uvjetima bile su edukacije. Edukacije su se provele u 10 županija, edukacije su provodili oni članovi povjerenstva koji su dolazili iz redova uglednih javnih djelatnika i djelatnici u uredu povjerenstva. U kojoj mjeri su te edukacije postigle svoj učinak teško je odgovoriti. Informacije koje sada polako dobivamo govore o tome da su te edukacije bile relativno loše posjećene, odnosno odaziv dužnosnika na te edukacije nije bio dobar. Djelomično je to bio razlog što edukacije nisu održavali, znalo se zapravo da povjerenstva u to vrijeme nema. Nadam se da se takva situacija više neće ponoviti i nadam se da nam se neće ponoviti Slovenija odnosno dogoditi Slovenija. O izvještaju se zapravo i nema puno više za reći. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Želi li predstavnik odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Jasen Mesić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege, poštovana gospodo Orešković. Evo drago mi je da raspravljamo o Izvješću Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2012. godinu, bez obzira što smo mogli čuti da zapravo zbog slijeda okolnosti i nije bilo toliko konkretnih rezultata, ali evo ovo izvješće se našlo na dnevnom redu, našlo se mogućnosti da se nađe na dnevnom redu, da o njemu raspravljamo na plenarnoj sjednici, a izvješća iz 2011. godine o radu HRT-a još uvijek tabore na dnu dnevnog reda i pitanje da li ćemo imati sreće, li će nam se takva konstelacija političkih silnica posložiti da to doživimo u ovom mandatu, ali o tome ćemo probati stalno upozoravati predsjednika Sabora jer očito da je to nužno na to stalno ukazivati. Jer svaki put kad ga upozorimo on jednostavno to zaboravi. Tako da evo imamo jedno izvješće na praktički 5 stranica. Problemi su naravno nastali 22. prosinca 2011. godine kada je istekao mandat šestorici zastupnika koji su bili članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i tijekom cijele 2012. godine ono što se zapravo može reći je bila edukacija i službenika na svim razinama na temu sprječavanja sukoba interesa koje su provedene u 10 županija što je apsolutno za pozdraviti. Povjerenstvo je uselilo u nove prostorije koje je dobilo na korištenje u ulici kneza Mutimira. Nadam se da ta adresa neće imati nikakve veze sa naravno radom koje radi Povjerenstvo. Prisjetit ću se ovom prilikom kako smo došli, kako je bila situacija u ovoj sabornici prilikom izglasavanja Povjerenstva. Prisjetit će se kolege koji su više mandata u sazivu Hrvatskog sabora da su u tradiciji rada ovog Visokog doma postojale određene odluke koje su se donosile dogovorom klubova političkih stranaka ovdje u Hrvatskom saboru. U neku ruku možemo to nazvati i političkim konsenzusom, pa se onda takva povjerenstva i slična su se birala jednoglasno. Na žalost nismo imali prilike na takav dogovor kao oporba ovaj puta kad se radila popuna članova Povjerenstva. Sjećate se da smo tada i napustili sabornicu jer nismo mogli jer nismo mogli na neki način sa vladajućoj većinom postići dogovor. O 2012. godini neće se moći dakle puno više govoriti osim o broju zaprimljenih prijava. Ono što se može iščitati i što je vrlo interesantno ono što se dogodilo nedavno, da imamo jednog ministra i jednu ministricu za koje je Povjerenstvo o sukobu interesa ustanovilo da su u sukobu interesa, koji moraju platiti novčanu kaznu i ništa. Prošla skoro sam citirao jednu popularnu narodnu izreku "prošla baba s kolačima", nikome ništa. Ustanovi se sukob interesa, ministri dobije lijepo koji su uhvaćeni u sukobu interesa da to tako kolokvijalno nazovemo dobe na 10 rata ili kako je već povoljno se to može izvesti, uplate kaznu od 10, 15000 kuna i s time je priča završila. Onda imamo još interesantnije pojave, da recimo ravnatelj glavne Hrvatske radiotelevizije ne priznaje nalaz Povjerenstva i kaže ne, ja nisam u sukobu interesa, kaj got. I kaže da jednostavno taj nalaz Povjerenstva o sukobu interesa ne prihvaća i da ga je Povjerenstvo ni krivog ni dužnog pozvalo na odgovornost što je zaboravio čini mi se ako se ne varam upisati hotel u svoju imovinu. Pa kakve to poruke šaljemo? Imamo i još zanimljivijih primjera gdje imamo osobu koja je u isto vrijeme članica Vijeća za elektroničke medije i sjedi u Upravnom vijeću HINA-e. Dakle, u nezavisnom regulatoru i u nacionalnoj novinskoj agenciji. Sukob interesa fenomenalan, nacrtan i da još uvijek nema odgovornosti i da osoba nakon više mjeseci i dalje ima ove dužnosti. E sad, naravno da je kad se raspravlja o izvješću dobro i pozitivno konstatirati da je Povjerenstvo o sprječavanju sukoba interesa pozvalo na odgovornost ministra, naravno da to pozdravljam. Ali isto tako se nameće pitanje čemu Povjerenstvo, čemu se sve to skupa radi i kud to sve skupa vodi? Da li to vodi u boljitak društva? Da li se stvarno jest čitava priča oko sukoba interesa riješena time da netko samo plati kaznu i da se nakon toga nastavi priča? Da li je stvarno varijanta u tome da netko kaže ne, ja ne priznajem nalaz Povjerenstva za sukob interesa jer nisam državni dužnosnik, jer kad sam dogovarao da ću doći na tu funkciju nitko mi nije rekao da ću biti dužnosnik. S kim smo to dogovarali i zašto smo to dogovarali? U tom smislu leži naša zabrinutost za čitavu ovu priču. Naravno da je pohvalno to što je Povjerenstvo naravno činilo te iskorake. To nije sporno i to će svatko pozdraviti. Problem je ono što dolazi poslije, jer ovako se stvari postavljaju ko da Povjerenstvo i njegovi nalazi postaju sami sebi svrha. Kakva je to poruka ako netko tri mjeseca ne odrespektira mišljenje Povjerenstva da ne može biti u isto vrijeme u Vijeću za elektroničke medije i Upravnom vijeću Kako je to moguće? I nikom ništa. Fenomenalna poruka! Ono što bih isto tako bilo interesantno da Povjerenstvo ima mogućnost možda samoinicijativno djelovati u pojedinim slučajevima, a ne samo po prijavi. Prisjetit ću se odmora premijera Milanovića kod jednog uvaženog hrvatskog poduzetnika i to bi povukao paralelu sa njemačkom situacijom gdje je njemački predsjednik morao odstupiti zbog toga što mu je bio financiran boravak bez obzira što niti postoji Zakon o sprečavanju sukoba interesa i zbog toga što ga nisu u konkretnom sukobu interesa ulovili, ali mu je bio financiran boravak i morao je odstupiti. Ono što nas naravno brine da čitavu 2012. nismo uspjeli pokrenuti konkretno rad povjerenstva, to krivimo saborsku većinu i one koji donose odluke, a ne povjerenstvo kao takvo. I ono što nas naravno iza svega toga zanima ako već povjerenstvo i nešto učini koje su reperkusije osim konkretnih rata u novcima i za društvo i za pojedince koji su to učinili? To je pravi smisao rada povjerenstva, da nekoga kazni tako preventivno i da ga nakon toga oni koji donose odluke kazne tako preventivno da to više nikome ne padne na pamet. Ja vjerujem da nam je svima to u interesu i da nam je svima to želja da to bude konačna konzekvenca rada povjerenstva i pojedinih predmeta koje povjerenstvo vodi.

Sukob interesa je izmišljen samo za HDZ po ovome što mi vidimo, isto tako i odgovornost. Odgovornost vrijedi samo za HDZ. Ovoj Vladi jednostavno ne znam da li po zakonima prirode ne može se utvrditi niti sukob interesa, a pogotovo ne odgovornost. Čujemo i da sukob interesa košta, 15 tisuća. To je cijena. Ako platiš kaznu odmah možda 50%, ako je na licu mjesta. Ili možda ako je platiš u 3 dana također bi moglo uvesti se i nekakav popust nikakve druge kazne osim novčane, kada se i uspije nakon brojnih intervencija utvrditi sukob interesa nema. To je ono o čemu se brine naše povjerenstvo. Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Pa dobro kolega Borić ja ne bih bio toliko ipak oštar kao vi, pa to su ipak sitnice. Zamislite netko zaboravi prijaviti hotel u imovinsku karticu, ipak sitnica. Ili recimo biljnu apoteku koja posluje sa matičnim ministarstvom. Stvarno sitnica. Ja ne znam zašto ste toliko pa rekao bih i oštri u kritici takvih pojava i mislite da za to jedna novčana kazna od 10 do 15 tisuća kuna u ratama nije dovoljna penalizacija takvog prekršaja. Pa ja ne znam što bi se, da li vi mislite da je ta kazna trebala biti, da je netko možda trebao snositi odgovornost za to, možda podnijeti nekakvu ostavku? Možda se o tome trebalo dodatno raspravljati itd., ne znam. **Zgrebec, Dragica Poštovani najprije bi trebalo spriječiti jednu stvar koja je rezultat pretpostavljam neznanja, a to je nastojanje da se Povjerenstvo za sprečavanje konflikta interesa pretvori u Povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti. Odgovornost utvrđuju birači, odgovornost utvrđuju tijela koja su nekoga izabrala. Zbog toga u tom smislu treba doista voditi računa o samostalnosti i mogućnostima povjerenstva. Druga stvar je, ovdje je bilo rečeno da je povjerenstvo ili kazne su samo za članove HDZ-a. Ali baš su nabrojani primjeri, ja ne znam da je gospodin Radman, da je gospodin Jakovina član HDZ-a. Nekako mi se čini da to nije istina. Oni su dapače članovi istaknuti članovi vladajuće većine čak i Vlade. I uvijek će biti tako da će povjerenstvo više voditi računa i kažnjavati one one koji su u vlasti jer oni su doista u izazovu i opasnosti da dođu u sukob interesa. Sukob interesa je jedna inače uobičajena svakodnevna situacija. Ali se ovdje radi o tome da je kod dužnosnika to opasna opasna stvar. Treće, licitiranje sa kaznama zapravo ne vodi ničemu. Ovdje su kazne primjereno odmjerene i odgovaraju onome što je bio predmet predmet postupka. Ono što nije uslijedilo je možda reakcija javnosti, ali ja mislim da reakcija javnosti se formalizira i formulira upravo i ovakvim raspravama koje se dešavaju u Saboru.

Čak i reakcija nadzornog odbora je bila. Ali je mi nismo prihvatili u Odboru za medije. Ja nisam znao da je Glavni ravnatelj HRT-a član SDP-a mada sam po programu HRT-a to mogao jasno zaključiti, mislim da ste tako bili rekli prof. da je član SDP-a. A poanta u tome da li brkamo rad povjerenstva sa odgovornošću prema nekim stvarima pa u tome i je poanta. Mi smo rekli pozdravljamo to što je povjerenstvo obrađivalo neke predmete, prijave na tome napravilo to pozdravljamo. Problem je u tome što to nije adekvatno rezultiralo. Ja ne mislim da je dosta kazna od 10, 15 tisuća kuna uplate na rate. Za neku odgovornost gdje vam netko zaboravi upisati u imovinsku karticu hotel profesore, hotel zaboravi upisati. Ili netko zaboravi neku … ne mislim da je to dovoljna kazna. Naravno da je tu odgovornost trebao pokrenuti netko drugi, a ne povjerenstvo. Pa u tome i je problem da li mi ovdje koji smo izglasali u Hrvatskom domu povjerenstvo raspravljamo sada i o pravilniku o radu adekvatno penaliziramo što povjerenstvo ustanovi, ne penelariziramo adekvatno, ne penaliziramo oni ne snose adekvatnu odgovornost. nabrajajući one koji su u sukobu interesa od gospođe Zlatar Violić i gospodina Radmana zaboravili ste zapravo napomenuti i Tihomira Jakovina koji je također i u sukobu interesa. Međutim, predsjednik Vlade kaže da je to sitnica, da se zapravo radi o sitnici. A predsjednik Vlade zapravo banalizira odluku povjerenstva o sukobu interesa što je zapravo nedopustivo a čuli ste i sada da je istaknuti član SDP-a nije prijavio hotel što je nedopustivo. **Zgrebec, Ma kolega nisam možda ap personam spomenuo ali je potpuno jasno tko je imao biljnu apoteku i nije na adekvatan način se odnosio tom projektu. Činjenica je da s time šaljemo to što nije snošena adekvatna odgovornost, šaljemo lošu sliku. I na neki način indirektno rušimo kredibilitet povjerenstva. rušimo kredibilitet povjerenstva. To je ono što sam želio u svojoj raspravi podcrtati koje je možda najbitnije za budućnost. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime kluba zastupnika SDP-a kolega Josip Kregar. Poštovane potpredsjednice, kolegice i kolege. Ne bih htio da se rasprava svede na tri učesnika ili ovo pitanje aktualno je važno svim. Ali mislim da u svom izlaganju neću moći zaobići one stvari koje su bile ovdje veće jer daju donekle krivu sliku pogleda na izvješće samo. Prije svega, kratkoća izvješća je doista rezultat nerada ali ne gospođe Orešković i sadašnjih članova povjerenstva već ranijeg sastava i ranijeg načina tretiranja povjerenstva za sprečavanje konflikta interesa. Možda da je drukčije počeo ja ne bih podsjećao na to ali treba podsjetiti kako je povjerenstvo nastalo i koji su otpori u radu povjerenstva postojali. U početku možemo reći da se radilo i o nesnalaženju, kad se podcjenjivalo ali unosono i u lijevim i u desnim klupama Sabora se podcjenjivala potreba za donošenje takvog zakonodavstva. Ali ubrzo nakon toga je uslijedila nova faza. To je bila faza opstrukcije. Već u prvom sastavu povjerenstva bila je naglašena njegova politiziranost i zapravo njegova imobilnost, nemogućnost da doista djeluje. Tada nije se ni spominjala mogućnost da bi se ostavka ili slično uvrstilo uvrstilo u sankcije koje može predložiti povjerenstvo. U tom trenutku povjerenstvo kad smo već kod pravnika je raspravljalo više o imunitetu, izgledu značke člana povjerenstva. Međutim ni to nije bilo sve. Kasnije smo došli do toga da ovdje od saborske većine predloženi dužnosnici koji su bili čak i predsjednica povjerenstva koje su bile osobe proglašene ne stranačkim kandidatima. Ne samo da nisu ništa napravile u djelovanju povjerenstva nego su čak završile za optužbe za nečasna djela u pritvoru i istrazi. Zbog toga se nama zapravo desilo da smo mi nekoliko godina proveli bez pravog rada povjerenstva te novo izabrani članovi povjerenstva imaju tu opterećenje opterećenje i dužnost ispraviti to što se dešavalo, što se desilo, dešavalo duži niz godina a bila je drukčija saborska većina. Velika promjena nastupila je činjenicom zapravo početka pregovora sa EU i vrlo aktivnim stavom Europske komisije i njenih specijaliziranih tijela o potrebi osamostaljenja depolitizacije i profesionalizacije povjerenstva. To je ono što smo zatekli nakon izbora. Dakle, velika očekivanja komisije, predložena rješenja koja su bila i provedena, koja su donekle naznačila i šta će se u budućnosti dešavati ali i situaciju u kojoj u praktičnom djelovanju povjerenstvo nije postizalo rezultate. Sada pa i navedeni su primjeri, ima dosta primjera, čak se i predsjednica povjerenstva žali da javnost i mediji nisu dovoljno upoznati sa svim onim što su oni odlučili. Mi imamo situaciju koju povjerenstvo počinje mijenjati svoj izgled, dojam u javnosti i postiže mislim dosta dobre rezultate. Ono se ne bavi efomenim slučajevima. Ne bavi se svim državnim dužnosnicima, bavi se prvenstveno onima na kojima je najveći dio odgovornosti kod donošenja odluka pa zbog toga mogu biti i pristrani. No mislim da je povjerenstvo i zbog toga taj početak rasprave o izvješću je tek započelo jedan put. Ja očekujem da će u ovom saboru se rasprava voditi ne o pravilniku, ne o izvješću već i o sistemskim rješenjima pa i novim zakonodavstvu izrađenim uz pomoć povjerenstva koje će regulirati sve one stvari koje zakon treba regulirati ne pravilnik. I ne mogu se utvrditi praksom rada povjerenstva. U kojem smjeru mislim da će takve promjene ići? Prije svega povjerenstvo ne može biti jedna izdvojena možda možda sama za sebe dovoljna birokratizirana institucija koja će voditi tehničke registre. Povjerenstvo mora biti znatno aktivnije i u tome imaju nadam se našu podršku i u svim onim slučajevima u kojima se gradi dobra praksa, etičnosti u obavljanju dužnosti. Konflikt interesa nije kazneno djelo već svakodnevna situacija. Konflikt interesa je situacija koja može biti problematizirana iz praktičkih pobuda da nešto jednostavno nije dobro ili iz etičkih poriva a to da je nešto što se učinilo loše sa moralne točke gledanja. Zar moralna točka gledanja nije dovoljno važna? Zar ne bi bilo dobro da se viša razina morala i etičnosti i u ovom Saboru poštuje? Mislim da bi povjerenstvo zbog toga moralo biti aktivnije i u nuđenju nečega što bi bio etički kodeks u ponašanju javnih dužnosnika a Sabor bi u tome mogao predvoditi. Ovdje je bilo rečeno nekoliko puta da je korisna stvar edukacija o djelovanju povjerenstva i o sprječavanju konflikta interesa. Rasprava koja ovdje vodi jasan je pokazatelj u tom smjeru. Ali očito oni koji bi trebali edukaciju polaziti nisu samo dužnosnici lokalne samouprave već i mi. Mi nismo niti izdvojeni iz tog sistema dapače, za najviša tijela prema Ustavu Republike Hrvatske postoje najveća ograničenja i obaveze u Zakonu o sprječavanju konflikta interesa. Što je viša moć, to je veća odgovornost. I to je veća mogućnost i treba biti veća mogućnost djelovanja povjerenstva. u prethodnom razdoblju ni doticati se ma koliko se to minorizira ni onih ljudi koji obnašaju najviši položaj u državi. Donosile odluke, izreklo novčane kazne što nije rezultat zapravo, ne bi trebalo biti kao nešto što se mjeri veličinom iznosa već samom gestom da netko može biti u jednom prilično sumarnom postupku osuđen i dosuđena mu novčana kazna bez svih onih zahtjeva pravnih mogućnosti obrane koje poznaju kazneni postupci, ovi prekršajni. To je nešto što mislim treba pozdraviti u ovom slučaju jer se radi o odgovornosti. Ali ne treba ići još korak dalje i zahtijevati da se cijeli sistem što bi onda bilo doista previše podredi tome da povjerenstvo usvoji nezavisno i slobodno svojim odlukama zapravo kroji sudbinu i politički život. Ja bih se ovdje samo vratio na dvije stvari. Jedno je činjenica da je ovo izvješće kratko i da je ono zapravo vrlo pozitivno intonirano u tom smislu da nalaže više samom povjerenstvu da čini u budućnosti. I drugo da smatram da treba pozdraviti, potaknuti, ohrabriti povjerenstvo da nastavi u svemu tome, da proširi svoje djelovanje kako im zakon omogućuje i na sve one postupke i ponašanja koji su za etičku osudu i ne samo za pravno ili kazneno-pravno djelovanje. Zato mislim da ovo izvješće treba prihvatiti i podržati povjerenstvo. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Uvaženi profesore Kregar, dakle još jedanput da bude jasno, mi pozdravljamo napore i iskorake koje je napravilo povjerenstvo. Ne trebamo se iza toga posla skrivati. Odgovornost ovog Sabora, odnosno većine u Saboru je da godinu dana povjerenstvo nije bilo kompletirano, da smo čekali popunu sa novim članovima kako bi povjerenstvo moglo efektivno raditi. Naša je odgovornost, ne trebamo se skrivati iza rada povjerenstva, naša je odgovornost što oni koje je povjerenstvo ustanovilo da su u sukobu interesa nisu snosili adekvatnu odgovornost po našem mišljenju. A nisu snosili adekvatnu odgovornost po našem mišljenju zbog toga što onaj koji ih je trebao pozvati na odgovornost je istovremeno bio na plaćenom boravku kod jednog od hrvatskih poduzetnika, predsjednik Vlade Milanović. Za isti takav slučaj rekao sam njemački predsjednik je morao odstupiti. Odvojimo te dvije stvari. Dakle, rad povjerenstva pozdravljam, problem je ovo što se poslije toga nema adekvatnih reperkusija. Problem je što time ne šaljemo dobru poruku a i vjerujem da to i vi želite. Vjerujem. A što se tiče ravnatelja Hrvatske radiotelevizije pa mi smo ti, odnosno ovaj Dom je taj koji ga je birao. Ovaj Dom je birao i većinom vladajućih glasova nadzorni odbor koji je ustanovio isto što i povjerenstvo o sukobu interesa. I što ste vi većinom ruku odbili onda povećati, povući ozbiljniju odgovornost odnosno da se ravnatelj Hrvatske radiotelevizije mora odstupiti. Povjerenstvo je tu svoj dio priče obavilo. U nama je odgovornost. Odnosno u vladajućoj većini što to nije penaliziralo do kraja uz povjerenstvo i uz nadzorni odbor. A zašto o tome govorimo? Zato što 2 godine već ne stavljate na dnevni red izvješće iz 2011. gdje bi to čovjek mogao raspraviti. Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Poštovani gospodine Mesić, kratko. Drago mi je da imamo vašu podršku u tom smislu. Nadam se da u sukobu interesa svi imamo interes da povjerenstvo bolje radi. Ali ono što moram napomenuti tiče se dvaju stvari. Ne da povjerenstvo nije radilo jednu godinu, da ono od svog početka je bilo sasvim jasno mogu reći politički blokirano u svom radu. A tko je ta osoba koja je za to odgovorna ili možda čak cijeli jedan sustav koji je blokirao rad povjerenstva to je za raspravu ali ne tiče se samo povjerenstva nego politike u cjelini. I zadnje samo što mogu napomenuti je činjenica da bih želio da se rasprava vodi o izvješću povjerenstva a ne o HRT-u ponovo i uvijek. U ime Kluba HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena predsjednice povjerenstva, kolegice i kolege zastupnici. Da, povjerenstvo nije bilo formirano, nije bilo u funkciji jer se dogodilo da se u smjeni vlasti, u izborima kada je nakon 8 godina vladavine jednih došla vladavina drugih i onda u tom kovitlacu ajde da kažem, isprepletenosti ili bespućima političke neozbiljnosti je došlo do toga da rad povjerenstva je bio opstruiran. Možemo sad utvrđivati … povjerenstvo o tome ako hoćemo ali saborsko koje nikada ništa nije ni riješilo pa neće ni to. Uglavnom sada imamo povjerenstvo, imamo predsjednicu, imamo puni sastav i možemo krenuti sa može krenuti, ono može razmatrati slučajeve iz 2011., ništa nije problem. Evo imamo izvješće iz 2012.u kojemu nije kako ovdje kaže, nije ništa zapravo zaključeno jer je tijekom 2012. godine povjerenstvo u dosadašnjem sastavu zaprimilo je 15 prijava sukoba interesa, 37 zahtjeva dužnosnika za donošenje mišljenja. A u ovim predmetima zbog gubitka potrebnog broja članova za donošenje odluka većinom propisanom u članku 38. Zakona o sprečavanju sukoba interesa tijekom 2012. godine povjerenstvo nije postupalo, što je izvješće ništa, izvješća nema zapravo nemamo nikakvog traga ni glasa o tim slučajevima, a to je 15 prijava sukoba interesa i 37 zahtjeva dužnosnika. Ono što je navedeno u ovom izvješću, ja ću biti konkretan, je to da je tijekom 2012. godine obavljeno prema akcijskom planu koji je došao također iz preporuka Europske unije obavljena je edukacija za dužnosnike lokalne i područne odnosno regionalne samouprave u 10 županija. Ja se nadam da je ta edukacija u sklopu akcijskog plana obavljena tijekom 2013. i u ostalih 9 9 županija odnosno i Gradu Zagrebu. Ono što mene posebno zanima i što ću evo sugerirati predsjednici povjerenstva da je evo već 2013. pri kraju, koliko, 25 dana do kraja godine i očekujem relativno brzo izvješće povjerenstva za 2013., da ne bude u prosincu 2014. nego da bude u prva tri mjeseca 2014. i da u tom izvješću koje se nadam da će bit puno opširnije, saznamo ne toliko dakle ono što svatko može po prijavi imovinskog stanja vidjeti, onaj tko se služi doduše, tko je internetski pismen, ali ima i onih koji nisu i o tom treba računati. Dakle vidjeti, dakle ako ništa drugo po općinama, gradovima, županijama i u državnom aparatu ima li onih koji su bili dužni prijaviti svoju imovinsku karticu, a nisu je prijavili iz neznanja, iz nehata ili pak podcjenjivanja uloge i značaja Povjerenstva za sukob interesa. Dakle tri su čimbenika koja mogu dovesti do izostanka prijave imovinske kartice, dakle jedno je neznanje, a tu služi ova edukacija prije svega, nehat, zaboravio čovjek, imao je drugog posla ili pak zaista je dobio takav dojam o Povjerenstvu za sukob interesa da ono tako i tako ništa ne odlučuje. Pa imamo evo slučajeve koji su bili i navedeni ovdje od strane HDZ-a, HDZ-a, počevši Radman, Violić, Jakovina, Milanović, ali i malo vitra Sanadera također je bilo u neku ruku sukob interesa jer ne treba zaboraviti velikog premijera koji je na tuđoj jahti ljetovao i provodio, pecao ribice na tuđoj jahti. Prema tome, nemojmo samo jedne grditi a druge prešutjeti, trebamo sve reći, sve. Pojeftina ljetovanja itd., po 7-8 kuna, sve trebamo reći, sve. Prema tome, mene zanima znaju li ti lokalni dužnosnici, ne samo dužnosnici nego i oni koji su direktori trgovačkih poduzeća u lokalnim samoupravama, da su dužni podnijeti svoju imovinsku karticu, da su dužni dostaviti Povjerenstvu za sukob interesa svoju karticu. Možda neki ne znaju, neki zaborave, a neki smatrajući da od tog nema nikakvih posljedica, nema nikakvih reperkusija, a baš me briga za Povjerenstvo o sukobu interesa jer su podcijenili značaj Povjerenstva za sukob interesa, a sukladno onome što povjerenstvo nije djelovalo da kažem 2-3 godine skoro, tako nekako je bilo previranje oko povjerenstva, konstitucije Povjerenstva za sukob interesa. I zbog toga očekujem od vas uvažena gospođo Orešković, predsjednice povjerenstva, da nam to evo u prva 3-4 mjeseca sljedeće godine da nas o tome svemu izvijestite za 2013. godinu. Ja sam uvjeren da vi imate podatke jer ste i ekipirani i u prostorima od 334 km2 kako precizno piše i čak i u decimalama

nego hrvatskoj javnosti podastrijeti te podatke da se ravna, ne zato da se nekome podsmijavamo, da nekoga izvrgavamo ruglu, da jasno trebamo urediti ovu državu tako da oni koji su dužni podnijet imovinsku karticu i prikazati u njoj svoje imovinsko stanje da to shvate kao redovitu godišnju obvezu. To je nešto što je na zapadu normalno, u Europske uniji je normalno, pa ono se može mijenjati, ali svaka se promjena također unosi u imovinsku karticu tijekom godine. Eto ja sam kupio auto novi, prodao stari i morao sam prijaviti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Možda je gospođa Orešković o tome i dobila je pisani prijavak u svezi toga. Tako kaže da je to red, da je to Zakon o sprječavanju sukoba interesa odlučio i da ja po tome moram postupiti i postupio sam. Dakle, ovo izvješće koje je, eto sama je rekla predsjednica Povjerenstva da nije opširno, da je da kažem skromno s obzirom na ono što se događalo u 2012. Nema razloga niti odbiti, a ni prihvatiti pa eto mi ćemo ipak biti u nadi učinkovitosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i daljem budućem radu i kao evo božićnu novogodišnju čestitku prihvatiti i glasovati za. Hvala lijepo. Hvala. Replika Srđan Gjurković. znaju li da oni su dužni podnijeti imovinsku karticu, prijaviti Povjerenstvu za sukob interesa za određene ili lokalne čelnike ili osobe koje su obavezne to podnositi, pa to treba educirati, promovirati itd. Pa dakle i vi i ja, ali i svi oni koji su dužni prijaviti svoju imovinsku karticu ili promjene itd. moramo biti svjesni svoje odgovornosti kad smo izabrani na određenu poziciju da moramo znati koje su naše obaveze. A da netko otrči i njih vuče za rukav i ukazuje im da oni to moraju prijaviti, a oni hoće ili neće to je nešto što je njihova odgovornost. Zato postoji i Povjerenstvo za sukob interesa da to definira, detektira i ukaže. Vi kažete trebalo bi prva dva, tri mjeseca da Povjerenstvo nama dostavi svoje izvješće za prošlu godinu kako bi mi znali tko je šta i kako. Pa kolega, Povjerenstvo daje na svojim web stranicama ažurno i po Zakonu o informiranju i sve informacije, tako da se apsolutno sve ono i po pitanju zadane, mišljenja određenih dužnosnika koji postavljaju upite da bi definirali da li je nešto u sukobu ili nije ili same odluke Povjerenstva po određenim pitanjima su na Internet stranicama tako da ne treba čekati samo izvješće o radu Povjerenstva već sve ono što su oni radili može se dnevno i ažurno uočiti i to je dobro i to je pozitivno i to je još jedan dodatak pozitivnom radu ovoga Povjerenstva da nema nikakvih tajni. Često što se kaže transparentnost, a u biti je to jedna javnost rada gdje je sve otvoreno za svakog onog koji je i obavezan i obavezan da postavi, koji je obavezan da dostavi svoju imovinsku karticu, ali isto tako da se dobije od javnosti na koji način Povjerenstvo radi i koji su njihovi stavovi. I još samo jedna rečenica. Spomenuli ste 37 zahtjeva za mišljenja.

Kolega Gjurković, dakle ja se nadam da, odnosno ne bih htio nikoga uvrijediti, ali recimo načelnik općine Civljane ili ne znam ni ja koje da baš on zna da čim je postao načelnik treba se odmah javiti Povjerenstvu za sukob interesa dostaviti svoju imovinsku karticu. Pa dajte budite malo realni. Gdje vi uopće živite osim u Zagrebu, jel'? Nadalje, nitko nije ni sumnjao u otvorenost rada i da postoji, dakle na Internetu možete pročitati sve o radu Povjerenstva za sukob interesa ali samo 7% građana Republike Hrvatske se služi internetom. Njih puno više gleda saborsku raspravu, puno više, nego li što ih internetom ulazi na stranice Povjerenstva za sukob interesa. A zašto mi danas uopće raspravljamo o Povjerenstvu, o izvješću? Zašto danas raspravljamo kad imamo Internet? Zašto bi mi raspravljali o tome? To je kontra pitanje. Pa zato da javnost čuje o radu Povjerenstva za sukob interesa. Ne treba meni i vama. Ja to znam i vi to znate. I ovdje smo raspravljali stotinu puta već do sada, ne stotinu, ali ja sam bio evo šesta, sedma godina zastupnik. O pojedinačnim slučajevima revizije, Državne revizije, ne govorim sad o povjerenstvu, o pojedinačnim slučajevima pravobraniteljica ili pravobranitelja, o pojedinačnim, imenom i prezimenom. Zašto ne bi i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa isto iznijelo nama podatke. Može i u inicijalima ako treba, ali da znamo. Naime, mogli ste spomenuli da Povjerenstvo ima imovinske kartice, recimo gospodina Sanadera ili gospodina Vidoševića čini mi se i da u arhivi se mogu ti dokumenti potražiti, a ne da sud mora mukotrpno tjednima dokazivati da li je imovina postojala ili nije. Ako je postojala meni se čini provjerio sam sada da nije iskazana u imovinskim karticama dužnosnika. Uvaženi kolega Kregar, ovom zadnjom rečenicom ste mi upravo oduzeli odgovor na repliku. Dakle, što je to unešeno, bitno je što je to unešeno imovinskom karticom, što je prijavljeno Povjerenstvu. Dakle, očito postoji sumnja da u imovinskoj kartici određenih dužnosnika nije prijavljeno sve ono što oni posjeduju. E sad, to nije stvar Povjerenstva ili je, ne znam ili stvar ipak pravosuđa ne, kako vidimo na kraju.

Kao što znate člankom 52. stavkom 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisana je obaveza državnih tijela koja obavljaju imenovanja da u roku od 6 mjeseci od stupanja tog zakona na snagu dostave Povjerenstvu popis onih koje se smatraju dužnosnicima temeljem činjenice da ih je imenovao Predsjednik Republike, Vlada Republike Hrvatske ili Hrvatski sabor. Obzirom da je zakon stupio na snagu u ožujku 2011. godine taj rok je istekao u 9. mjesecu 2011. Do današnjeg dana niti od strane Sabora u ranijem sazivu, a niti od Hrvatskog sabora u ovom sazivu povjerenstvo takav popis nije zaprimilo. Po zakonu sam dužna čuvati i neovisnost i nepristranost povjerenstva pa tako ne bih voljela niti da se pojedini slučajevi o kojima je povjerenstvo već odlučivalo i donijelo svoje odluke izdvajaju iz konteksta. Primjer tome je i odluka povjerenstva u predmetu Radman. Ne bih voljela da odgovornost svedemo samo na jednu osobu jer smo zapravo odgovorni pomalo svi, i povjerenstvo koje je moglo gospodina Radmana prethodno upozoriti da je dužnosnik i Hrvatski sabor koji je mogao povjerenstvu na vrijeme dostaviti popis osoba koje Hrvatski sabor imenuje i koje se smatraju dužnosnicima, a isto tako i u samom aktu o imenovanju naglasiti ili ukazati da je dužan voditi računa o odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Ovu temu smatramo iznimno važnom baš zato što smo i kroz te predmete u kojima smo pomalo i pomaknuli granice razmišljanja o dužnosnicima i o sukobu interesa nastojali potaknuti javnu raspravu i dati Hrvatskom saboru priliku da razmotri koji bi to bili kriteriji po kojima će odrediti koja to imenovanja iz vaše nadležnosti podliježu poštivanju odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa a koji slučajevi ne. Također mi je važno naglasiti da je u 2013. godini povjerenstvo dvije trećine predmeta pokrenulo na temelju vlastitih saznanja, a ne na temelju podnesene prijave o sukobu interesa. Kroz te predmete nije bilo na nama da razmišljamo koja će biti posljedica onih onih odluka koje povjerenstvo utvrdi. To je ili na tijelima koja obavljaju imenovanja ili na hrvatskoj javnosti. Na povjerenstvu je bilo da dosljedno primijeni zakon i to zakon kojeg je donio Hrvatski sabor. Naravno da će veliki broj predmeta ukazati na to koje odredbe zakona treba mijenjati i što u postupovnom smislu treba urediti bolje. Činjenica je, a to možete vidjeti iz svih odluka odluka koje su objavljene na internet stranici, da niti jednom povjerenstvo nije utvrdilo na deklaratornoj razini postojanje situacije sukoba interesa nego je govorilo o kršenju odredbi zakona. I za kršenje odredbi zakona izreklo je sankcije u onom rasponu kako ih je propisao Hrvatski sabor. Još nešto moram reći, nije sve ono što je radilo povjerenstvo dostupno na internet stranici. Nakon provedenih lokalnih izbora zaprimili smo preko 2500 novih Izvješća o imovinskom stanju. Pokazalo se, a to se tiče i nekih od onih koji sjede u ovim klupama i obnašaju dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, da popuniti Izvješće o imovinskom stanju i nije tako jednostavno. Utvrdilo se da veliki broj dužnosnika nije podnio izvješće za obje dužnosti koje obnaša, primjerice dužnost na lokalnoj razini i dužnost saborskog zastupnika pa uvijek jedna kartica fali. Preko nekoliko stotina dužnosnika uopće nije podnio izvješće bilo za početak bilo za kraj mandata. Od onih koji su podnijeli preko 700 od ovih 2500 novo zaprimljenih već u formalnom smislu nije bilo ispunjeno kako treba. Povjerenstvo je donijelo preko 700 administrativnih zaključaka koji su detaljno i obrazloženi koji predstavljaju jedan upravni akt kojima se dužnosnike zapravo upućuje što trebaju navesti pod podatak, primjerice kreditnog zaduženja. Tko je vjerovnik, kako definirati obavezu i slično. Prema tome, potrebe za edukacijom postoje. Ono što piše u Izvješću za 2012. godinu da je povjerenstvo provelo edukaciju, odnosno provodilo edukaciju dužnosnika na svim razinama činjenica je da nije provedena edukacija dužnosnika dužnosnika koji obnašaju dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, a isto tako niti članova Vlade. Ovo je prilika da na jednu takvu edukaciju pozovem ili da je barem najavim. Nadam se da se to neće shvatiti kao dociranje ili kao tumačenje zakonodavcu što zapravo piše u zakonu nego kao prilika za dijalog da i mi kao povjerenstvo skrenemo pozornost u onom pravnom i tehničkom smislu što u tom zakonu treba drugačije definirati i da pokrenemo jednu širu javnu raspravu što zapravo od uređivanja materije sukoba interesa očekujemo. Zaključujem raspravu. Sad ćemo prijeći na, zahvaljujem vam slobodni ste,